U ranim večernjim satima bi još apsorbirali samo jednu točku 2. – 2. Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. – ostvarenje proračuna Hrvatske energetske Hrvatska energetska regulatorna agencija koja je ovo izvješće dostavila temeljem članka 25. Zakona o regulaciji energetskih Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbori za gospodarstvo i razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja predsjednik Upravnog vijeća, gospodin Tomo Galić, će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospođe i gospodo saborski zastupnici. Čast mi je i zadovoljstvo prije svega pozdraviti vas ispred Hrvatske energetske regulatorne agencije i u najkraćim crtama iznijeti glavne aktivnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije u 2007. godini, a koje su detaljno prikazane u godišnjem izvješću HERA-e. U 2007. donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti čime je uspostavljen novi organizacijski i pravni okvir za rad i djelovanje HERA-e te su osigurani uvjeti za razvoj HERA-e u neovisnu i stručnu agenciju. Sukladno navedenom zakonu donijet je i novi statut Hrvatske energetske regulatorne agencije kao i svi opći akti, a krajem 2007. provedena je i nova organizacija rada HERA-e te su svi zaposleni radnici zaključili nove ugovore o radu sa Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom. Na temelju provedenog javnog natječaja u prosincu 2007. imenovana su 4 direktora sektora na vrijeme od četiri godine, a broj radnika povećan je za 3, te je na kraju 2007. u HERA-i bilo zaposleno ukupno 37 radnika. je tek tijekom 2007. donijela slijedeće tarifne sustave, tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, kao i izmjene ta dva tarifna sustava, tarifni sustav za usluge energetske djelatnosti i proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom također pročišćeni tekst i tarifni sustav za transport nafte naftovodom kao i odluku o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom. Tijekom 2007. ostvarena je značajna suradnja s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva kao predlagačem i donositeljem propisa u energetskom sektoru. HERA je tijekom 2007. dala ukupno 34 stručna mišljenja na propis o energetskom sektoru te 66 mišljenja ministarstvu na prijedloge energetskih subjekata za promjene visine tarifnih stavki. HERA je s ministarstvom surađivala u pitanjima zaštite potrošača energije, osobito kroz Vijeće za zaštitu potrošača pri navedenom ministarstvu, u čiji je rad bio uključen i predstavnik Hrvatske energetske regualtorne agencije. Krajem 2007. ministarstvo je u suradnji s HERA-om donijelo novi Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti prema kojem je pojednostavljen i ujednačen postupak izdavanja dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, pojednostavljena je dokumentacija koja se prilaže zahtjevima te su propisani postupci za produženje dozvole i prijenos dozvole te prestanak važenja dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti. HERA je tijekom 2007. izdala ukupno 67 dozvola te donijela jedno rješenje o prestanku važenja dozvole i to na zahtjev energetskog subjekta. Niti na jedno rješenje HERA-e nije bilo žalbi. Na dan 31.12.2007. u zbirnom registru dozvola koji uvodi HERA upisano je ukupno 349 dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti. Popis dozvola i energetskih subjekata po energetskim djelatnostima objavljen je na internetskim stranicama HERA-e. Tijekom 2007. Vlada Republike Hrvatske i ministarstvo donijeli su paket podzakonskih propisa iz područja obnovljivih izvora električne energije kogeneracije a temeljem tih propisa HERA je izdala dva rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije i jedno prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. U HERA-i je tijekom 2007. zaprimljeno 163 predmeta u vezi žalbi kupaca. Najveći broj zaprimljenih predmeta je iz područja električne energije a s udjelom 71%, zatim slijedi područje toplinske energije s udjelom od 23%, te na kraju područje prirodnog plina s udjelom od 6%. U 2007. održano je 35 sjednica Upravnog vijeća HERA-e na kojima je razmatrano ukupno 213 točaka dnevnog reda. Upravno vijeće donijelo je i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnivanju i radu savjeta pri Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji te proširen broj članova Savjeta za zaštitu potrošača. Tijekom 2007. održane su tri sjednice Savjeta za regulatorne poslove i dvije sjednice Savjeta za zaštitu potrošača. U 2007. donijet je Zakon o tržištu plina kojim je definirano da status povlaštenog kupca od 1. kolovoza 2007. stječe kupac koji ne pripada kategoriji kućanstva a od 1. kolovoza 2008. status povlaštenog kupca stječu i sva kućanstva. Prema odredbama Zakona o tržištu električne energije od 1. srpnja 2007. svi kupci osim kupaca iz kategorije kućanstva su stekli povlašteni status a od 1. srpnja 2008. također status povlaštenog kupca stječu i sva kućanstva. Temeljem podataka o prodaji električne energije u 2007. status povlaštenosti su mogli ostvariti kupci koji imaju ukupno 212 tisuća mjernih mjesta i čine oko 59% potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj. Prema podacima dobivenim od hrvatskog operatora tržišta energije tijekom 2007. četrnaest tvrtki registriranih za obavljanje energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj sklopilo je sa našim operatorom sporazume koji im omogućavaju aktivnosti na tržištu električne energije. Za djelatnost trgovine sklopljeno je dvanaest sporazuma a za djelatnost opskrbe sklopljena su tri sporazuma. Opskrbu tarifnih kupaca sukladno Zakonu o tržišnoj i električnoj energiji obavlja tvrtka HEP operator distribucijskog sustava a preostale dvije tvrtke uz navedene trgovce postale su sudionici na tržištu električne energije. Prema podacima dobivenim od našeg operatora tijekom 2007. u Republici Hrvatskoj je 19 kupaca koristilo status povlaštenog kupca. Njihova ukupna potrošnja električne energije u 2007. je bila 912 tisuća megavatsati odnosno oko 6% ukupne potrošnje u Republici Hrvatskoj. Osnovno zapažanje po stanju na tržištu električne energije u Republici Hrvatske je činjenica da su prisutne samo dvije tvrtke koje mogu vršiti opskrbu električnom energijom povlaštenih kupaca od kojih se jedna praktički nije ni ni aktivirala jer nije sklopila niti jedan ugovor o opskrbi sa povlaštenim kupcem. Razlog je još uvijek u HEP-ovoj povoljnoj ponudi električne energije u odnosu na cijene električne energije u regiji. HERA je tijekom 2007. na međunarodnom planu imala čitav niz aktivnosti te je nastavila suradnju s regulatornim tijelima europskih zemalja i još uvijek i Sjedinjenih Američkih Država. Osim toga, sudjelovala je i u radu međunarodnih udruženja regulatora kao što su Europsko udruženje regulatora za električnu energiju i plin, Vijeća europskih energetskih regulatora, Mediteranskog udruženja regulatora za električnu energiju i plin, Udruženja regionalnih energetskih regulatora u sklopu kojih je dala svoj doprinos u izradi studija, izvješća i preporuka. Radi provedbe obveza preuzetih Ugovora o energetskoj zajednici agencija je sudjelovala u radu sjednica Atenskog i Mariborskog foruma kao i sjednicama Regulatornog odbora energetske zajednice. Predstavnici HERA-e sudjelovali su u radu pregovaračkih timova za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji za Poglavlje 15 – energetika, za Poglavlje 21 – Transeuropske mreže i Poglavlje 28 – zaštita potrošača u sklopu analize usklađenosti nacionalnih zakona i propisa s pravnom stečevinom Financijski izvještaj Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. sastavljeni su u skladu s uredbama o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnikom o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija. Prema izvještaju ovlaštenog revizora financijski izvještaj HERA-e prikazuju realno i objektivno financijsko stanje na dan 31. 31. prosinca 2007. kao i rezultate njenog poslovanja. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici, dozvolite da na kraju izlaganja u najkraćim crtama iznesem glavne podatke i stanje u HERA-i kakvo je danas. U HERA-i je na današnji dan zaposleno ukupno 47 radnika od čega 8 doktora i magistara znanosti te 28 radnika sa visokom stručnom spremom. HERA od prošle godine ima vlastiti poslovni prostor i tehnički je potpuno opremljena za samostalno djelovanje. HERA je tijekom proteklih godina od svojeg osnivanja do kraja 2008. donijela sve tarifne sustave kao i niz podzakonskih propisa koje su joj energetskim zakonima stavljeni u nadležnost. Pozitivnu ocjenu o HERA-i dala je misija stručnjaka Europske komisije koja je boravila u Republici Hrvatskoj u listopadu 2008. Predstavnik Europske komisije izrazio je zadovoljstvo misijom i ocijenio je da je HERA snažno neovisno i u stručnom i organizacijskom smislu dobro osposobljeno regulatorno tijelo od ključne važnosti u energetskom sektoru Republike Hrvatske. Isto tako, predstavnik Europske komisije dao je snažnu preporuku da HERA pored potpora u izradi tarifnih sustava preuzme i potpune ovlasti u određivanju cijena za obavljanje reguliranih energetskih djelatnosti. Smatram važnim istaknuti da je HERA kadrovski, tehnički i organizacijski spremna i sposobna preuzeti na sebe i najodgovornije zadatke pa tako i donošenje cijena za obavljanje reguliranih energetskih djelatnosti. Zahvaljujem na pažnji. Stojim na raspolaganju za pitanja. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Predstavnici Vlade? Nemaju nakanu usmeno obrazložiti pisano mišljenje. Odbori za gospodarstvo, razvoj i obnovu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, gospodo državni tajnici. Evo, dozvolite kratki osvrt u ime kluba HDZ-a o Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. godinu. Vrlo kratko i sažeto rekao bih slijedeće. To je kvalitetno, cjelovito i iscrpno izvješće po svim segmentima za koje je Hrvatska energetska regulatorna agencija nadležna električna energija, plin, toplina, nafta. Čitav niz različitih nadležnosti koje su po svojoj prirodi vrlo heterogene, zahtjevne, složene. U svakom pogledu jedna je izazovna, teška i važna zadaća koju zadnjih godina, s kojim organizacijskim prilagođavanjima svojim ljudima, svojim razvojem i osposobljavanjem Hrvatska energetska regulatorna agencija obavlja sve kvalitetnije i kvalitetnije na zadovoljstvo svih hrvatskih građana. To je prva i važna konstatacija. Iz samog izvješća vidi se u kojoj mjeri je zahtjevan i u kojoj mjeri je složen rad Hrvatske energetske regulatorne agencije. Izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, izdavanje rješenja o stjecanju statusu povlaštenih proizvođača električne energije, onih koji žele u području alternativnih izvora energije, i drugi izvori alternativnih, obnovljivih izvora jačat energetski sektor Republike Hrvatske. Donošenje propisa iz nadležnosti agencije, davanje mišljenja, davanje suglasnosti, zaštita potrošača, žalbe kupaca, prigovori kupaca, predstavke i ostali podnesci kupaca, statistika svih tih predmeta iz svih onih područja o kojima ste govorili, područje električne energije, područje prirodnog plina, područje toplinske energije. S obzirom na nedavnu ili skorašnju krizu, u svakom slučaju broj žalbi, broj predmeta koji će se nalaziti na dnevnom redu ne samo pojedinaca nego i gospodarstva u ovoj godini bit će itekako velik i zahtjevan posao kojem Hrvatska energetska regulatorna agencija mora odgovoriti. Suradnja agencije s drugim institucijama. Međunarodne aktivnosti agencije su isto tako važne i zamjetne i sinkronizirane su i usklađene sa svim ostalim aktivnostima Vlade Republike Hrvatske u procesu približavanja punopravnom članstvu u Čitav niz poglavlja koja su direktno ili indirektno vezana uz energetski sektor u svakom slučaju isto tako zahtjevna zadaća. Provedba Atinskog memoranduma, suradnja sa drugim europskim agencijama, USD-om itd., čini i tu međunarodnu odgovornost i zadaću Hrvatske energetske regulatorne agencije izazovnom i zahtjevnom. U tom smislu da bi mogla odgovorit svim ovim zahtjevima agencija se na odgovarajući način i struktuirala kako bi mogla imati odgovarajuće savjete za različita pitanja u koje ulaze uglavnom eksperti iz različitih područja za koje je agencija nadležna. Razvoj tržišta javnih usluga u energetskom sektoru isto tako zaslužuje posebnu pažnju i njemu je u ovom izvješću posvećen značajan dio ovog dokumenta. Pravila djelovanja tržišta električne energije, pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava su itekako važna kako bi se garantirala stabilnost hrvatskog elektro-energetskog sustav, kako bi se garantirala stabilnost frekvencije, kako bi se osigurala određena propusna moć kroz prijenosnu mrežu hrvatskog elektroenergetskog sustava u svim pravcima i svojom infrastrukturom i investicijama i nadzorom nad tim sustavom, prije svega nad operatorom prijenosnog sustava. Hrvatska energetska regulatorna agencija i taj dio posla obavlja kvalitetno. Metodologija za pružanje usluga uravnoteženje električne energije u elektroenergetskom sustavu, o tome smo nešto rekli, je isto tako mjesto kojem ste poklonili potrebnu pažnju. Pravila o dodjeli i korištenju prekogranično prijenosne moći, sprječavanje zagušenja, to je zaista jedan dinamički proces koji se mijenja iz dana u dan i tijekovi energije danas, ovog časa, na hrvatskim granicama su u sasvim drugim pravcima u odnosu na one koje smo očekivali. Sprječavanje zagušenja i osiguravanje propusne moći je itekako važna zadaća kako bi se nesmetano odvijao promet električnom energijom. Govorim samo sad ovdje u ovom segmentu električne energije u okviru jedinstvenog europskog tržišta. Otvaranje tržišta električne energije, nadzor nad razdvajanjem energetskih djelatnosti te praćenje razvidnosti, objektivnosti, nepristranosti, svakako taj proces razdvajanja energetskih djelatnosti je itekako važan zahtjev Europske komisije kako bi se regulirane djelatnosti odvojile od tržišnih djelatnosti. Taj dio posla je obavljen na zadovoljstvo i nadzor nad njim provodi Hrvatska energetska regulatorna agencija i to je bio jedan od zahtjeva i kriterija koji se morao zadovoljiti u dijelu odgovarajućih u dijelu odgovarajućih poglavlja oko kojih pregovara Republika Hrvatska glede punopravnog članstva u Otvaranje i restruktuiranje elektroenergetskog sektora, praćenja pravila o vođenju i raspodjeli kapaciteta, spajanju vodova, tranzit električne energije to je dio poslova samo u ovom sektoru. Vrlo slični poslovi su u području plina, nafte, naftnih derivata, toplinske energije. Obnovljivi izvori energije i kogeneracija, sve to ilustrira da relativno mali broj ljudi koje tjera danas ima na raspoloženju trenutno zaista možemo biti zadovoljni kvalitetno i odgovorno obavlja ovaj dio posla. Razvoj naše prijenosne mreže, razvoj distribucijske mreže, praćenje elektroenergetske bilance. U svakom slučaju to je važan dio statistika i izvješća koji na neki način ukazuje i upozorava koji moraju prioriteti biti u investiranju u naš energetski sektor. Zadnjih desetak godina Hrvatska je uspjela kvalitetno izgraditi svoju prijenosnu mrežu zahvaljujući činjenici da u Hrvatskoj postoje tvrtke koje to rade kvalitetno, konkurentno. Ali ne samo u Hrvatskoj, nego i u čitavom svijetu, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, ali i u čitavoj regiji. Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Bugarskoj itd. Bilo bi jako dobro kad bi imali više takvih tvrtki kao što je Dalekovod. Naš elektrodistribucijski sustav zahtijeva malo više investicija u narednom periodu, zbog toga što su gubici u tom dijelu elektroenergetskog sustava možda veći od prosjeka i tome će trebati pokloniti pažnju. Proizvodnja. Proizvodnja je posebno područje koje je u ovom izvješću prikazano na jedan razvidan, ja bih rekao kvalitetan i instruktivan način koji upozorava i pokazuje da je struktura proizvodnje u elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske takvog karaktera da dugoročno može predstavljat prijetnju elektroenergetskoj sigurnosti i stabilnosti hrvatskog sustava. I zbog toga izgradnja, jačanje investicija u proizvodnju, izgradnja novih elektroenergetskih objekata je svakako jedan od prioriteta. Ali mi zadnjih dana i zadnjih možda mjesec mjesec dana iz različitih razloga razgovaramo o onom što nam se čini da je tog trenutka prioritet plin, skladišta, diversifikacija, izvori, LNG itd. Ali taj dio kapaciteta i sposobnosti naše proizvodnje, naših termoelektrana, naših hidroelektrana zaslužuje posebnu pažnju zbog činjenice da se radi o resursima koji su stari preko tridesetak Cijene električne energije, kvaliteta električne energije. To je isto dio poslova i nadležnosti kojima se bavi Hrvatska energetska regulatorna agencija. U 2007. donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, te novi status Hrvatske energetske regulatorne agencije. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, uspostavljen je novi organizacijski okvir za rad i djelovanje agencije, te su osigurani uvjeti za razvoj agencije u neovisno i stručno tijelo što je pretpostavka za obavljanje zadaće nadzora nad obavljanjem reguliranih energetskih djelatnosti razvijanjem tržišta Vodeći računa da se čitav niz opsežnih promjena u organizacijskom i svakom drugom pogledu dogodio zadnjih nekoliko godina možemo biti zaista zadovoljni sa razinom osposobljenosti HERE s obzirom na složenost svih ovih zadaća i zbog toga je jedan od najvažnijih prioriteta HERE u proteklom razdoblju a i danas je jačanje stručnog, organizacijskog i kadrovskog ustroja agencije. Osiguravanje kompetentnosti stručnih voditelja i stručnog rada u agenciji izborom rukovoditelja putem javnog natječaja i to je itekako važan aspekt koji osigurava izbor najboljih na ovim itekako važnim i odgovornim poslovima, osiguranje povećanja efikasnosti rada agencije kao samostalnog i neovisnog regulatornog tijela. U 2007. godini agencija je donijela sljedeće tarifne sustave bez visine tarifnih stavki, tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina bez visine tarifnih stavki iz određenih i razumljivih razloga, tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, tarifni sustav za transport nafte, tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti, proizvodnju, distribuciju i opskrbe toplinskom energijom, odluku o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom. Agencija je tijekom 2007. godine izdala ukupno 67 dozvola, te riješila oko 170 prigovora kupaca. Agencija je na kraju 2007. imala ukupno 37 radnika. Jedna mala ispravka. Preporučam 37 djelatnika. Govorimo hrvatski, ne? 2008. agencija je na kraju imala ukupno 43 djelatnika. Financiranje agencije. Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske u visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti sredstva za financiranje rada agencije osiguravajući iz sljedećih izvora, naknada u iznosu od 0,06% od ukupnog godišnjeg prihoda od prodaje roba i/ili i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti s osnove obavljanja energetske djelatnosti temeljem dozvole za obavljanje energetske djelatnosti. Jedan dio sredstava koji osigurava punjenje proračuna agencije i drugi to je naknada od jednokratnih uplata za rad agencije prema pregledu naknada za rad agencije. Tablica 141 pregled dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti izdanih u 2007. godini. Ono što na neki način može biti instruktivno iz ove tablice proizvodnja električne energije 5 dozvola, opskrba 23. Zatim, transport, trgovina, skladištenje, trgovanje, trgovina na neki način upućuje da bi bilo jako dobro da u budućem razdoblju imamo sve više onih tvrtki koje pokazuju interes za proizvodnjom kako bi taj naš elektroenergetski sustav imao u osnovi daleko veće potencijale i kapacitete i rezerve u slučaju određenih rizika, jačanje prijenosne mreže isto tako jedan je od prioriteta. I iz tih razloga u program jačanja našeg elektroenergetskog prijenosnog sustava uključen je i razvoj, izgradnja dalekovoda 400 kilowolti, Ernestinovo-Peć to je jedan od važnijih infrastrukturnih projekata. Sve u svemu, ovo izvješće i ono što smo čuli predstavlja jedno izvješće koje je na najbolji način ilustrira kompetentnost, sposobnost HERE da obavlja kvalitetno nadzor nad našim elektro, odnosno energetskim sustavom u cjelini. Hvala lijepo. Klub HDZ-a podupire ovo izvješće. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pa prije svega žao nam je što ovo izvješće HERE nije došlo još prošle godine, jer da je došlo možda bi neke stvari konkretno koje spomenemo u raspravi i koje ćemo danas spomenuti bila već otklonjena u sljedećem izvješću. A možda bi reakcija s obzirom na novo nastalu krizu u opskrbi energentima bila drugačija. Hrvatska ima više problema u energetskom sektoru. Samo ću ih na brzinu pobrojati. To je neovisnost elektro energetskog sustava, mali proizvodni kapaciteti koje dugoročno i gura nesigurnost investicija, ovisnost o nabavi goriva. To je nedovoljna cijena električne energije na žalost. To je ono što će nam se dogoditi da potpunom liberalizacijom tržišta ćemo biti prisiljeni dignut cijene električne energije, odnosno HEP distributer električne energije koja će definitivno predstavljati šok za privredu i građane. Također, to je neuređeno tržište električne energije. Znači, nije napravljena potpuna regulacija tržišta i prijenos i distribucija s jedne strane, proizvodnja i opskrba s druge strane. Zbrinjavanje otpada je jedan od problema, a posebno pitanje otpada iz nuklearne elektrane Krško kao i zbrinjavanje novonastalog otpada. Uza sve to moramo poštivati Kyoto protokol, zaštitu prirode, a nismo dovoljno uključili građanstvo u racionalno trošenje energije. To je strategija učinkovitosti trošenja električne energije. Drago mi je što je u 2007. godini počelo sa pomacima, ali samo od strane UNDPA pokrenute u rujnu u Sisku. Izgradnja obnovljivih izvora energije za sad je jedan skup sport koji je uvjet na žalost u Europskoj uniji ili na sreću. Do 2020. 20% kapaciteta moramo imati iz obnovljivih izvora energije. A kako izgleda naša energetska strategija koju je 2008. 10. studenog u hotelu Westin predstavio potpredsjednik Vlade. Znači, iza zadnje strategije 2002. po kojoj nije praktički ništa napravljeno izgleda ovako. To je jedan nacrt zelene knjige koja sadrži plan želja i plan investicija koje treba napraviti, no nažalost ne sadrži financijski plan. Dakle, iz toga nije razvidno tko će platiti te investicije, znači nema nikakve materijalne potpore za investicije. Dakle, ona nije usklađena s ekonomskom strategijom. Ja sam si dao malo truda i vidio sam što bi se sve trebalo zatvoriti do 2020. godine. Do 2020. godine samo u sustavu opskrbe električnom energijom trebalo bi se zatvoriti oko 1250 megavata kapaciteta. Sada ih Hrvatska ima 3 800 megavata, od toga ne koristi sve. Paralelno, do 2020. godine uz ulaganje u standardne elektrane, trebalo bi se otvoriti isto toliko kapaciteta. To znači da bi bili u znatno nepovoljnijoj situaciji nego sada. Ostatak energije koji se treba nadomjestiti trebao bi se nadomjestiti iz obnovljivih izvora energije, a ja ću vam reći da jedna vjetroelektrana, znači elektrana na biomasu ili elektrana na sunce koštaju od 2 do 6 puta više novca nego elektrane na plin, elektrane na kruta goriva, a mi nismo bili u stanju izgraditi ni ove elektrane na plin i na kruta goriva i sad očekujemo da ćemo do 2020. izgraditi 1200 megavata kapaciteta ovih. Doduše, oni moraju imati pričuvne kapacitete zato jer je to zakonska obveza i ako usporedimo te brojke 2020. i 2008. 2008. godine kad je strategija predstavljena, dolazimo da ako želimo biti na istom razvoju, tj. na istoj opskrbljenosti tj. pokrivenosti energije kao i sad bi morali rasti stopom od 0,5 do 1% i ja ne vjerujem da je u toj strategiji planirana recesija za razdoblje od 12 godina, odnosno slab gospodarski rast. To je manjkavost strategije. Dakle, to nije energetska strategija. Po meni, to je plan želja i lista želja. Ono što je propušteno u posljednjih 5 godina je da nema upravo te jasne strategije, nije regulirana proizvodnja električne energije, sukladno gospodarskom rastu nije povećavan broj proizvodnih kapaciteta, zapušteni su postojeći objekti, nije regulirana ni cijena električne energije, samo dijelom, što će nam se odraziti kroz šok na gospodarstvo ukoliko dođemo na potpuno liberalizirano tržište. Nažalost, nije povećan ni skladišni kapacitet za plin, o tome ću govoriti kasnije i HEP je kao distributer gubitaš. Također, ono što je zapravo ne uključeno u strategiju je plin, električna energija, nafta, ugljen i drvo, dakle zamjenjivost energije koja je nužna za samostalnost opskrbe energije. E sad, da se osvrnem na ovu plinsku krizu koja nas je potresala kroz 1. mjesec. Što se sve nije dogodilo u zadnjem periodu? Nisu povećani, Vlada nije povećala proizvodnju plina, iako za to postoje mogućnosti. Nisu se povećali skladišni kapaciteti, nisu se otvorili novi dobavni pravci, nisu se sklopili dugoročni i čvrsti ugovori o snabdijevanju, a ugovor s Rusijom ističe već sljedeće godine i nisu se izgradile politike od nacionalnog interesa. Inače Plinacro kao firma koja je 100% u vlasništvu države obavlja 3 stvari bitne za dobavljanje plina. Distribucija, transport i skladištenje. Za prve dio za distribuciju i transport postoje tarifni sustavi, za skladištenje plina ne postoji tarifni sustav. Donijeli ste zakon 2007. godine, tj. izmjenu zakona prema kojem niste predvidjeli obavezu skladištenja unutar transportnog operatera i zato nas to danas košta. Također, Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA je trebala bi djelovati kao nezavisno tijelo, no međutim njeno djelovanje je potpuno derogirano djelovanje države, dakle HERA ne određuje cijenu plina, a trebala bi. Znači, već ju određuje Vlada. Dakle, vi kao nezavisno tijelo morate to regulirati. Ne može vam Vlada određivati cijenu plina. Ono što se dogodilo u gospodarstvu, to je izvješće i Hrvatske udruge poslodavaca. O tome se pisalo i još se piše, 2 milijarde kuna direktne ili indirektne štete u gospodarstvu. 2 milijarde kuna u godini recesije iznosi između 0,5 i 1% gospodarskog rasta predviđenog za ovu godinu, tako da teško možemo pričati o gospodarskom rastu i zapravo je za hrvatsko gospodarstvo velik rizik imati kapacitete, odnosno investirati s obzirom na nepouzdanost dostave energentima. Nije se ulagalo u izgradnju elektrana, a koje su koristi od izgradnje elektrane? Elektrane, izgradnja elektrana generira gospodarski rast. To je državna investicija koja je proaktivna. Dakle, ona je strateška, nije sanacijska kao obnavljanje pojedinih cesta i popularni potezi, znači za stimuliranje državne potrošnje koji idu pogotovo u izbornoj godini. Izgradnju elektrane rade hrvatske firme. Time se povećava investicijski kapacitet samog hrvatskog gospodarstva, izgradnja energetskih kapaciteta otvara radna mjesta za vrijeme gradnje i poslije gradnje, osigurava stratešku poziciju u regiji. O tome smo sad pričali kad smo imali izvješća nacionalne zaklade za znanost. Mi možemo u energetici biti strateški dobro pozicionirani zato jer je u susjedstvu lošije stanje nego kod nas, ali prema tom cilju trebamo težiti, trebamo imati plan i strategiju kako to napraviti, a prvenstveno financijski plan i izgradnja elektrana osigurava energetsku neovisnost, a to je posebno bitno za investitore. Koja je poruka investitorima nakon pretrpljenih šteta u gospodarstvu? Jedna Mađarska, na primjer ima zalihe plina za 3 mjeseca. Hrvatska taj tarifni sustav nije regulirala i Hrvatska nema reguliranje skladišnih kapaciteta. Mađarska zbog plina nije izgubila ni jedan euro u gospodarstvu. Nije ni Slovenija. 2 milijarde gubitka u gospodarstvu znači i gubitak radnih mjesta. Ja sam danas čitao u Večernjem listu da je trend kroz listopad, studeni i prosinac 516 otkaza dnevno. Do sada 11 tisuća otkaza. Ne želim pretpostavljati kakve će sve posljedice izazvati 2 milijarde neostvarenih prihoda u gospodarstvu zbog ove plinske krize. Poruka investitorima je bila sljedeća. Nemamo jasnu fiskalnu politiku, ne znamo da li bi zamrzavali plaće ili ne zamrzavali plaće. tko želi uložiti u proizvodni proces u Republici Hrvatskoj računa na period od 5 do 8 godina. To je, od 3 zapravo do 8 godina, to je jedan poslovni proces, to je period poslovnog procesa, i ako država ne ulijeva sigurnost u fiskalnu politiku nitko neće doći uložiti. Štediti, kad se štedi treba kad je rast, a ne sad kad nemamo novaca za nikakve investicije. Sad se steže remen, sad se definitivno ne treba stezati remen i to je loša stvar. ponašanje u ovoj energetskoj situaciji je dovelo do toga da šaljemo poruku nismo spremni za krizne situacije, bolje tu nemojte doći investirati jer možda izgubite vaš novac i ono što se događa je zapravo sve suprotno onome što je propisala Europska komisija kroz Europian Komisian Recovary plan sa dvije bitne značajke, to su …/Govornik se ne razumije./… dimend, znači poticanje potrošnje i long term smart investments, i definitivno investicijska klima. Mi se ne možemo pohvaliti s takvom investicijskom klimom budući da je povećanje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u ovoj godini iznosi samo 2%. Znači to definitivno nije dovoljno za očekivani zamah u ovoj godini. Što se tiče HERA-e i poslova iz domene i regulacije, startala je sa 5 zaposlenih, sada ima 38, 166 ili 163 predstavke je došlo na vašu adresu. Moje pitanje što radi tih 38 zaposlenih 38 zaposlenih i zašto ste toliko povećavali kapacitet? Vi biste trebali zaštititi potrošače u sigurnoj isporuci, a tu ste definitivno zakazali jer za vrijeme krize, ja sam pratio CNN i BBC i mnoge izvještajne izvještajne agencije i televizije tokom Europe, ja nisam vidio HERA-u da se oglasila, već je ulogu HERA preuzeo Damir Polančec. E sad ja pitam tko je predsjednik Uprave HERA-e, Damir Polančec ili Tomo Galić? Hrvatska ima hrpu agencija i hrpu regulatora. I te regulatorne usluge koštaju. No na kraju teret regulatora ide na teret gospodarstva i na teret krajnjih korisnika, na teret kućanstava kućanstava i to je ono što je neprihvatljivo. I s obzirom da je takav trošak regulacije očekujemo od regulatora, očekujemo i tražimo od regulatora da intervenira u kriznim situacijama i ponudi rješenja što se nije dogodilo. HERA se tu nije oglasila. Također ja moram pitati, vi u vašem financijskom planu stoji, imate 38 zaposlenih, vi ste kupili prostor od JANAF-a koja je privatna firma, taj prostor na Vukovarskoj ima kapacitete za 150 zaposlenih. Zašto se kupovali prostor koji ima kapacitete za 150 zaposlenih, kad vas je samo 38? To je nešto što nam isto tako trebate odgovoriti. I na kraju, jednom mi je predsjednik istaknuo da je žalosno što je moralo doći do energetske krize kako bi Hrvatska shvatila da je nužno imati više od jednog izvora energije, tj. energetsku strategiju, ali to se odražava na kompletan set strukturnih stvari u društvu. godina je poticana potrošnja za popularne mjere, nije se investiralo u strukturne stvari i sad kad bi trebali investirati u strukturne stvari nemamo novaca. Problem je u Hrvatskim željeznicama, problem je u brodogradnji 1 i pol milijardi kuna reprograma u brodogradnji se moglo isfinancirati samo da nije industrija izgubila 2 milijarde kuna, problem je u pošti, problemi u energetici, problemi u regionalnoj politici. Problem restrukturiranja mirovinske politike, zdravstvene politike, reorganizacije, glomazne državne uprave, i na kraju krajeva ako hoćete međugranični spor s Slovenijom koji u nekom dijelu služi kao alibi, ne možemo sada ući u Europsku uniju, a ako bi ušli onda bi zapravo privukli sve investicije i riješili sve naše brige. To su problemi koji su odlagani, svi problemi su odlagani, strukturni problemi nisu rješavani i to je ono što dolazi na naplatu. Mi ne trebamo i ako pitate potpredsjednika Vlade Polančeca, on je jako dobro informiran i jako dobro možda i zna što treba napraviti u hrpi situacija. Postoji jedina mala razlika između toga što on zna i što radi. Te stvari nisu napravljene i to je glavni problem hrvatskog društva danas. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, ipak treba ispraviti jedan netočan navod uvaženog zastupnika koji je rekao, citiram: "Izgradnju elektrana rade hrvatske firme." To bi bilo jako dobro kad bi to bilo točno. Hrvatske firme mogu sudjelovati u izgradnji elektrana 40, 50%. Mislim da je korisno da to hrvatska javnost zna, jer bi bila nedopustiva, slažem se nedopustiva greška kad bi mogli sami izgraditi termoelektranu snage 500 megavata, a da to nismo uradili. Evo to je ovako važna opaska, važna možda i formalna ispravka zbog činjenice da bez strateških partnera, da li je to RV, Siemens, Eon itd., zaista ne možemo izgraditi velike krupne elektroenergetske objekte, a stvaranje tih partnerstva ja bih rekao jednako je vrsta znanja i iskustva kao i sam tehnički dizajna i izvedba takvog projekta. Hvala lijepo. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Među niz netočnih navoda, ja bih ispravio onaj koji se odnosio na tvrdnju da Plinacro ima tri djelatnosti, dakle transport, distribuciju i skladištenje, a da ima tarifni sustav samo za transport. Naime Plinacro ima samo jednu djelatnost, a to je transport, distribuciju imaju distributeri i postoji tarifni sustavi, a ono što je najvažnije i zbog čega ispravljam ovaj navod to je skladište. baš Vlada 2000. godine je donijela odluku da je izdvojila Plinacro, odnosno Plinacro se osamostalio iz INA-e bez skladišta, skladište je ostalo u INA-i, skladište danas ne može dobiti Plinacro dozvolu za energetsku djelatnost skladištenja bez skladišta. Dakle može samo pristupiti izgradnji novog skladišta ili izboriti na kapitalnoj osnovi izlazak iz postojeće INA-e. još jedanput ponavljam skladištenje ste vi svojevremeno stavili u INA-u i zbog toga ne može Plinacro imati, a bez Plincra ne može niti država imati direktni nadzor nad skladištenjem. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Imamo Imamo Izvješće Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. godinu početkom 2009. Mislim da svaki daljnji komentar je suvišan a o tome je već bilo riječi i mislim da još jedan u nizu stava prije svega hrvatske Vlade i svih ostalih prema parlamentu Republike Hrvatske, prema građanima ove države i pridružujem se razmišljanju kolege Bernardića da smo prošle godine imali prilike o tome raspravljati sigurno da bi o nekim problemima govorili malo snažnije. Sumnjam da bi sposobnošću Vlade i spriječili štetu koja je nastala konkretno na plinu ali bi upozorili hrvatsku javnost ako ništa drugo kad bi se uvodila redukcija, činjenica je da se uvodila ne bi se uvodila panično nego bi se uvodila selektivno, vodilo bi se računa o gospodarskim subjektima, vodilo bi se računa o štetama koje su nastale u gospodarskim subjektima a one su u visini, u procjeni od 2 milijarde kuna. O važnosti prije svega o ovom izvješću mogu reći da je vrlo kvalitetno napravljeno u okviru mogućnosti, da obrađuje sva područja i posebno moram dodati da obrađuje ono na što, ustvari da ne obrađuje ono što je osnovni problem a to su uvjeti kompletnog našeg energetskog sektora, pozicija, mogućnosti, strategija, dugoročnost i sve ono ostalo što ide što što obično svaka odgovorna država radi ili svaki odgovorni vlasnik radi bez obzira o kojem segmentu govorimo. I sigurno da u okviru svega toga agencija čije izvješće je sada u raspravi, da je radila ono što je mogla, da je mogla više sasvim sigurno da je mogla više da sad ne nabrajamo pojedinačno, ali je pitanje opet koliko je realno i njoj dozvoljeno da govori više budući da znamo način na koji se imenuju članovi agencije i koliko je suštinski agencija neovisno tijelo. Da je energetski suverenitet jedan od ključnih elemenata suvereniteta države to je poznata stvar. Drago mi je i veseli u svakom slučaju da se končano krenulo u izradu energetske strategije. Očekujemo ju i u raspravi ovdje u parlamentu. Međutim, jedan segment o kojem smo raspravljali i u Odboru za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo a to su obnovljivi izvori energije a posebno šumska biomasa koja je dimenzionirana u potencijalu pretvoreno u tone nafte u visini 800 tisuća tona, ponavljam 800 tisuća tona nafte manje uvoza, da je kroz šumski otpad koji propada u šumi to zacementirano prema tržnim cijenama negdje oko 40 milijuna eura. Prema tome, kad govorimo o sredstvima i o nedostatku sredstava sredstva su tu samo ih treba znati aktivirati, ona leže svuda oko nas. Tu ne spominjem drvni otpad koji naša finalna drvna industrija ima, koji odlazi u zrak, palete, zamjena fosilnih za tekuća goriva, sigurno da nije dobro da naši proizvođači a imamo ih negdje oko sedam u ovoj državi proizvođači paleta imaju problema sa isporukom tih paleta. Sva sreća da pametni Slovenci, Mađari pa čak i istočni dio Slavonije i Srbija otkupljuju te palete, pretvaraju, zamjenjuju fosilna goriva za ekološki potpuno prihvatljiva i energetski učinkovitije i u konačnosti jeftinije. Međutim, činjenica je da svega negdje oko 30% naših škola, osnovnih škola i srednjih škola ima osigurano grijanje na plin a sve ostalo na fosilna goriva. svaka daljnja diskusija na tu temu je suvišna, bit će o njoj prilike govoriti i bit će jednostavno uvjeti gospodarstvo, pogotovo ova kriza, ova recesija u koju smo ušli će natjerati da tu bahatost kad govorimo o energiji, da tu bahatost pretvorimo u konkretne aktivnosti i konkretne akcije. Još samo da spomenem i to bilo je govora o energetskoj strategiji. Činjenica da potencijal obnovljivih izvora energije, govorim o šumskoj bio masi u energetskoj strategiji je definiran u izvodljivosti svega 20% do 2020. Mislim, Mislim, i po nizu ostalih elemenata može se slobodno zaključiti da prijedlog energetske strategije je pisao vrlo precizno i jasno i jasno definiran lobi sa svojim interesima. Da li su oni u pravcu nuklearne energije, da li su oni u pravcu ugljena, plina, ostali ali definitivno obnovljivi izvori energije gdje Hrvatska ima izuzetno puno potencijala su zanemareni, zapostavljeni, čak i podcijenjeni. Koliko i u kojoj mjeri ovaj novi Zakon o poljoprivredi koji je u svakom slučaju nadam se da će Ustavni sud Zakon o poljoprivrednom zemljištu, da će Ustavni sud donijeti svoje konačno rješenje i razotkriti da ne upotrijebim riječ koja jednostavno logikom prati taj zakon da će ga poništiti ali sasvim sigurno pitanje je upitno. I danas ovdje postavljam pitanje koliko i taj Zakon o poljoprivrednom zemljištu daje mogućnosti da u budućnosti stranci na našem poljoprivrednom zemljištu koriste pogodnosti i poljoprivrednu bio masu pretvaraju u energiju. A recimo, nešto o čemu u energetskoj strategiji gotovo da nema niti riječi. Konkretno, kad govorim o ovom izvješću mislim da nema potrebe osim konstatacije da početkom 2009. dobivamo izvješće u 2007. godini, to sasvim sigurno zaposlenici u agenciji nisu krivi sasvim sigurno. Oni su svoje izvješće i svoj dio posla odradili vrlo korektno, izvješće su napisali vrlo korektno ali ja bih se malo više zaustavio na poglavlju plina nešto što je friško, nešto što nam je poznato, nešto što su naši građani a posebno gospodarstvenici osjetili a to je da čisto zbog dimenzije potencijala kojega mi imamo a to je da u 2007. godini iz naše proizvodnje iz naše proizvodnje proizvedeno 2355 milijuna metara kubičnih, da smo iz Rusije uvezli što je 69%, govorim za 2007., za 2008. nemamo podatke. Da je iz Rusije uvezeno milijuna metara kubnih ili 31%, znači vlastite proizvodnje imamo skoro 70% naših potreba, naše potrošnje. Činjenica je da ovo nesretno skladište Okoli o kojemu je izuzetno puno riječi, da u 2007. godini da je u njega upumpano 267 kubika, a izvučeno 383 kubika govori da smo više izvukli nego smo uskladištili unutra, ponavljam u 2007. Sumnjam da se nešto bitno promijenilo i u 2008. godini, ali činjenica je da smo ovu plinsku krizu dočekali sa popunjenošću od cca 370 370 milijuna kubika plina i da od tih ušlo je negdje oko 60% ukupnog kapaciteta, on je nominalno 580 580 tisuća. Znamo da je u jedno vrijeme kad je bio potpuno pun da je bilo preko 600, znači on ima i jedan kapacitet iznad ovog nominalnog. I isto tako je poznato da je unutra bilo, da smo čuvali 40 milijuna slovenskog plina, drugim riječima mi smo mi smo energetsku krizu dočekali sa 320 ili gotovo sa polovicom kapaciteta. Da smo to plinsko skladište imali puno, a sasvim sigurno u ljeto kad je plin jeftiniji, sasvim sigurno da smo ga napunili, mi smo sa tim plinskim skladištem uz našu proizvodnju mogli izdržati 30 dana prema mojoj procjeni. Može biti da ona nije točna, ali 5, 6 dana može biti u plusu, može biti u minusu, ali sasvim sigurno to zbog čega nismo, štetu koja je nanesena gospodarstvu isključivo je naša krivica i ne možemo i nije korektno i nije pošteno izvlačit se na sukob Rusije i Ukrajine, nego treba ipak pogledat u svoje dvorište i raščistit stvari u svom dvorištu. I na kraju jedno pitanje čisto kolegama iz HERA-e, skladište Okoli. Vode se razgovori, vode se prijepori vode se prijepori i danas je na aktualnom satu potpredsjednik Polančec izjavio da je u pregovoru sa MOL-om, da se kupi to skladište od MOL-a, to skladište u Hrvatskoj. Postavljaju se dva pitanja. Prvo, poznato je da je bila obveza INA-e da to skladište prenese negdje u 2004. godini, da to skladište prenese u … /Govornik se ne razumije./ … nije se izvršilo. Zašto i zbog čega? Znamo tko je bio 2004. na vlasti, poznato je. Drugo, ja postavljam pitanje, uz ovakvo zakonsko ovlaštenje HERA-e agenciji da li je uopće potrebno da mi kupujemo to skladište, jer je to skladište tu, taj plin će biti tu uskladišten. Nije bitno tko je vlasnik. Normalno da troškovi uskladištenja se moraju platiti. To je tako jasno, ali u čitavoj toj priči HERA ima izuzetno jasnu ulogu i kontrolnu i svaku ostalu koja je nužna, a da to skladište bude u funkciji opskrbe građana ove države. Prema tome, postavlja se pitanje da li treba trošiti sredstva na kupnju nečega što je u funkciji našoj, a kroz sve zakonske odredbe, kroz sve zakonske mogućnosti, a prije svega i ove agencije mi imamo zagarantirano … /Govornik se ne razumije./ … skladište, samo ga treba napuniti. Da ne spominjemo potrebu, a to je poznata stvar, potrebu izgradnje novog skladišta. Poznate su i lokacije, poznate su mogućnosti, košta 230 milijuna eura. Ja sad pitam, poučeni iskustvom koje smo imali i štetom koju je imalo gospodarstvo nedavno, ja pitam da li je za ovu državu u prioritetu novo skladište plina ili je u prioritetu Pelješki most? I čitav niz investicija koje su predviđene u proračunu nažalost zbog recesije i krize i jednog neodgovornog slaganja proračuna za 2009. godinu mi ćemo uskoro biti prisiljeni raditi, ako ne mi, ali će nam MMF to narediti, raditi rebalans proračuna pa će te investicije sasvim sigurno izaći iz tog proračuna. Ali se postavlja ključno pitanje, koliko smo odgovorni prema gospodarstvu ove države ako im ne stvaramo uvjete za normalno gospodarenje, u ovom slučaju govorimo o sigurnoj redovitoj opskrbi sa energijom. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci podržat ćemo ovo izvješće i nema razloga da ga ne podržimo, ali u svakom slučaju pitanje skladišta, pitanje odgovornosti za ovu plinsku krizu mislim da je nepotrebno ponavljati, zna se tko je kriv. Treba ga naglašavati da građani to shvate, ali istovremeno i da o tome vode računa u onim trenucima kad budu oni dobili priliku da se izjašnjavaju o nekome. Ali je ključna stvar da li je potrebno da država Hrvatska otkupljuje nešto što je na njezinom teritoriju i nešto što može biti u njezinoj funkciji? Govorim o kupnji skladišta Okoli. Jedino ako međusobnim dogovorima ono što ne zna javnost, a takvih primjera je bilo, što ne zna sasvim sigurno ovaj Parlament, smo preuzeli neku obvezu koju moramo sad vratiti sa kupnjom skladišta Okoli. E to je druga stvar da na to odgovora nema, ali kao mogućnost postoji. I treća stvar, kad ćemo, u kom roku i gdje pristupit izgradnji novog skladišta? LNG terminali, ostale stvari mislim da nema potrebe govoriti jer je to isto, poznata je stvar, poznata je neodgovornost u pristupu rješavanja tog problema. Ali kad govorimo o podzemnom plinskom skladištu, s obzirom da imamo vrlo jaku proizvodnju plina, mislim da je novo skladište nužno, mislim da je potrebno i očekujemo od Vlade Republike Hrvatske da hrvatska javnost dobije tu informaciju i da na taj način gospodarstvo i u državi i u državi i u onima koji eventualno još uvijek namjeravaju investirati kod nas, pružimo jednu dodatnu sigurnost, sigurnost u opskrbi energije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ja bih ispravio opetovano više puta na različitim mjestima ponavljam podatak a to je da je skladište Okoli imalo negdje oko 370 milijuna. Naime, radi se o tome da je skladište Okoli ušlo u ložnu sezonu sa 550 milijuna milijuna kubika. Dakle, sa maksimalnom popunjenošću. Skladište Okoli nije pričuva za krizna stanja. Ona je normalno skladište za normalnu djelatnost. Dakle, kroz cijelu godinu i svaku godinu koristi se plin iz skladišta Okoli jer u zimskim mjesecima, u špicama potrošnje niti kroz dobavu iz uvoza, niti s proizvodnjom ne može se zadovoljiti naša potrošnja. Dakle, to nije pričuva za krizna stanja. To je redovna skladišna djelatnost, a naravno da pričuvu za krizna stanja ako treba napraviti, a sad se pokazalo da treba u tom slučaju će imati i odgovarajuću cijenu koja će se morati redovno plaćati u sadašnjoj cijeni plina. Hvala. Hvala. Sad ćemo prekinuti sjednicu i nastaviti sutra sa raspravom na istu ovu temu. Prvi na redu je gospodin zastupnik Gordan Maras. Hvala